Forslag nr. 8 er under debatten omgjort til et oversendelsesforslag, og ordlyden er endret til: «Det henstilles til regjeringen om fortsatt å ta til orde for umiddelbar våpenhvile og humanitær tilgang til Gaza, og stemme i tråd med dette i FN.» Presidenten vil foreslå at forslaget oversendes regjeringen uten realitetsvotering. – Det anses vedtatt. Representanten Stine Westrum har bedt om ordet for å gi en stemmeforklaring. Forslag nr. 1, om å anerkjenne Palestina nå, er Rødts primære standpunkt, og jeg håper fortsatt at flest mulig her vil stemme for det. forslaget ikke får flertall, vil Rødts gruppe stemme subsidiært for forslag nr. 4. Jeg vil understreke at stemmegivningen ikke skal tolkes som en støtte til at regjeringen kan utsette anerkjennelsen av Palestina, eller at Israel skal gis noen form for vetorett i forbindelse Rødt vil jobbe videre for en anerkjennelse av Palestina nå.

Vi får ikke systemet til å virke, så vi må foreta manuell opptelling. Det er veldig mange enstemmige voteringer i dag, så jeg tror det skal gå greit, men i denne saken er det litt forskjellige resultater. Vi må bare ta oss tid til det.

følgende v e d t a k : Dokument 8:237 S (2022–2023) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes og Hege Bae Nyholt om anerkjennelse av Palestina som egen stat og norsk tilslutning til FNs apartheidkonvensjon – vert ikkje vedteke.